vidjeti. 11. Godišnje izvješće o državnim potporama za 2008. godinu, predlagatelj: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja podnijelo je ovo izvješće na temelju članka 20. Zakona o državnim potporama. Prijedlog akta primili ste poštom. Vlada je dostavila mišljenje. Raspravu su proveli Odbor za gospodarstvo, Odbor za razvoj i obnovu, Odbor za regionalni razvoj, šumarstvo i vodno gospodarstvo i Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. li predstavnici predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvažena Olgica Spevec, predsjednica Vijeća. Izvolite. Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane zastupnice i zastupnici. Ja se nadam da ćete imati još malo strpljenja odslušati o izvješću o državnim potporama. Ako je nešto promaklo ja ću pokušati u ovom kratkom govoru to apostrofirati najvažnije točke izvješća. godišnje izvješće sadrži pregled državnih potpora za 2008. godinu i konačne podatke o potporama dodijeljenim u 2006. i 2007. godini, za sve gospodarske sektore uključivo poljoprivredu i ribarstvo, a prema kategorijama i oblicima potpora. Moram vas podsjetiti da sukladno Zakonu o državnim potporama i relevantnoj pravnoj stečevini Europske unije državnim potporama se ne smatraju pomoći građanima, transfer iz državnog proračuna jedinicama lokalne i regionalne odnosno samouprave, sredstva za izgradnju infrastrukture, a niti mjere ekonomske politike kojima se na općoj razini snižavaju porezi, doprinosi ili druga davanja. moram naglasiti da Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja sukladno Zakonu o državnim potporama nije nadležno za kontrolu potpora u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu. Dakle, kada bi na takav način promatrali ovo izvješće onda možemo vidjeti da je tijekom 2008. godine Republika Hrvatska dodijelila državnih potpora u iznosu od 8 milijardi i 810,5 milijuna kuna, što je za oko 18% ili za milijardu i 884 milijuna kuna manje nego u prethodnoj 2007. godini, kada su potpore iznosile oko 10 10 milijardi i 700 milijuna kuna. Udio potpora u bruto domaćem proizvodu u 2008. godini iznosio je 2,57% što je za oko 24% manje nego u 2007. godini, kada je taj udio iznosio 3,4%. Također važan pokazatelj stvarne visine državnih potpora je i podatak da po zaposleniku u Hrvatskoj državne potpore su iznosile oko 5 tisuća i 670 kuna, a po stanovniku nešto iznad 2 tisuće kuna. Drugim riječima svaki zaposleni građanin Republike Hrvatske odrekao se nešto više od jedne prosječne mjesečne neto plaće za državne potpore, a svaki građanin oko 2 tisuće kuna. Detaljna analiza potpora i njihova struktura u 2008. godini, ali i razdoblju od 2004. otkad agencija prati i izvješćuje ovaj Visoki dom o državnim potporama pokazuju kontinuirani rast potpora namijenjenih poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu, dok se istodobno smanjuje kako apsolutni iznos, tako i udio potpora namijenjenih ostalim sektorima, odnosno sektoru industrije i usluga. Primjerice u 2008. godini potpore poljoprivredi iznosile su 3 milijarde i 537,7 milijuna kuna, one su više za 10,2% nego 2007. godine i čine 40% u strukturi potpora. Istodobno potrebe za industriju i usluge u istoj dakle 2008. godini iznosile su 5 milijardi i 272,8 milijardi kuna i bile su manje za 30% nego u 2007. godini, a njihov udio sad je već pao na 60%. Nadalje, analiza strukture potpora sektoru industrije i usluga pokazuje da je gotovo 70% tih potpora ili oko 3 i pol milijarde kuna usmjereno prema nekoliko sektora, i to sektoru prometa, Hrvatskoj radioteleviziji, brodogradnji, turizmu. Znatno manji dio potpora, dakle oko milijardu i 200 milijuna kuna ili 23% od ukupno dodijeljenih potpora u ovom sektoru industrije odnosio se na potpore namijenjene horizontalnim ciljevima, kao što su istraživanje i razvoj, malo i srednje poduzetništvo, zapošljavanje, obrazovanje i usavršavanje, zaštita okoliša, uštede energije, kultura. spomenuta pretežito sektorska struktura potpora pokazuje da postojeći sustav potpora još uvijek ne može značajnije utjecati na povećanje izvoza ili promjenu strukture hrvatskog izvoza koja je desetljećima gotovo ista. Kako bi se to postiglo i kroz potpore utjecalo na snaženje hrvatskog gospodarstva omogućilo djelotvorniji učinak potpora na konkurentnost hrvatske industrije, potrebno još s većom odlučnosti mijenjati pristup politici potpora. Drugim riječima, potrebno je provesti nužne reformske zahvate koji će rezultirati restrukturiranjem onih sektora industrija koji unatoč potporama i podršci države nisu u stanju osigurati pretpostavke za dugoročno održivo tržišno poslovanje, a s druge strane povećavati potpore namijenjene uklanjanju tzv. tržišnih neuspjeha, odnosno one potpore kojima država pomaže tamo gdje tržište ne može dati učinke, kao što su već spomenuti horizontalni ciljevi. se ne razumije./… rekla bih, stvari se kreću. U prethodnoj, dakle u toj 2008. bilježimo i nekoliko pozitivnih trendova. Naime, usklađivanje propisa o potporama sa pravnom stečevinom EU koja potiče upravo dodjelu potpora za spomenute horizontalne ciljeve, te uspostava sustava kontrole potpora koje provodi Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja postupno mijenjaju sliku potpora u Hrvatskoj. Pozitivni trendovi ogledaju se u smanjenom iznosu potpora na općoj razini, dakle one su manje 18% nego što su bile godinu dana prije, i što je još značajnije dolazi do postupnog smanjivanja udjela sektorskih potpora u ukupno dodijeljenim potporama i također ono što je još bitnije rastu horizontalne potpore. Pritom posebno treba izdvojiti rast potpora za malo i srednje poduzetništvo koje su primjerice u 2008. godini za preko 200% više nego u 2007. godini. Također, rast potpora za zaštitu okoliša i uštedu energije koji je bio po stopi do 80% potpora zapošljavanjem, istraživanje i razvoj ukazuje na spomenute pozitivne vjetrove.

najbolje rezultate. A koji su to? To su sa što manje sredstava poreznih obveznika i sa što manje negativnih učinaka na tržišno natjecanje u najvećoj mogućoj mjeri osigurati pomoć hrvatskom gospodarstvu kako bi ono bilo uspješnije i konkurentnije. radi se o potrebi još odlučnijeg preusmjeravanja potpora na ciljeve koji doprinose gospodarskom rastu i osiguravaju pomoć poduzetnicima. Ne kako bi oni opstali na tržištu već kako bi unaprijedili svoje poslovanje i postali konkurentni. Pritom da bi sustav potpora bio učinkovitiji i transparentniji, pristupačniji korisnicima i u konačnici jeftiniji bit će potrebno sagledati mogućnosti optimalizacije broja davatelja državnih potpora, odnosno provesti veću koncentraciju potpora na jednom ili barem na svega nekoliko mjesta. U Agenciji naime smatramo da je oko 20-ak davatelja potpora na razini države zasigurno previše. Da to dovodi do nepotrebnog rasipanja sredstava, odnosno novca poreznih obveznika, povećava troškove dodjele potpora kako na strani države tako i na strani samih korisnika. Te da u konačnici bitno smanjuje učinkovitost potpora. U isto vrijeme davatelji potpora, osobito kada se radi o dodjeli nepovratnih sredstava kroz subvencije, morat će više pozornosti usmjeriti na sustav kontrole namjenskog korištenja dodijeljenih sredstava, odnosno pratiti učinke dodijeljenih potpora po određenim programima i prema tome vršiti reviziju tih programa potpora. Zaključno, oblikovanje i provedba politike državnih potpora u nadležnosti su državnih tijela, davatelja potpora, dakle na nacionalnoj, općinskoj ili županijskoj razini. Posao agencije je ocjena sukladnosti tih programa sa zakonom kao i kontrola dodijeljenih potpora i nalaganje povrata nezakonito dodijeljenih potpora. I naravno izvješćivanje ovog Visokog doma i hrvatske javnosti o potporama. Polazeći od nacionalnog interesa povećanja konkurentnosti domaćeg gospodarstva, osobito u vrijeme skorog članstva u EU, na jednoj strani, a ograničenih sredstava na drugoj, razvidno je da buduća politika potpora mora biti jasnije definirana i usmjerena na unaprijed utvrđene ciljeve i prioritete. I sa efikasnom kontrolom i ona također mora predstavljati manji teret za sve porezne obveznike. Ne zaboravimo, kod dodjele svake potpore potrebno je imati u vidu da se radi o sredstvima koji su rezultat rada i aktivnosti najboljih i najefikasnijih poduzetnika. Ali da se radi i o sredstvima svih hrvatskih građana, poreznih obveznika. A što im se više uzme to će oni sve manje ulagati u nove tehnologije, nove proizvode i nova tržišta, odnosno sve manje sredstava ostaje za potrošnju koja onda potiče i proizvodnju. Zato pri oblikovanju politike potpora treba imati mjeru i dobro procijeniti mogu li hrvatski porezni obveznici podnijeti pritisak i stalne zahtjeve za što više potpora i državnih intervencija. Treba razmisliti nije li kriza vrijeme kad treba odlučnije mijenjati dosadašnju politiku potpora ili će se kriza koristiti kao dodatni argument kako bi se još više uzelo od onih dobrih i dalo onima čije su šanse za opstanak na tržištu minimalne ili nikakve. I na taj način zaustavilo nužne reformske zahvate. Ne zaboravimo također da solidarnost ne znači samo solidarnost u redistribuciji, raspodjeli zarađenog, već solidarnost podrazumijeva i solidarnost pri zarađivanju i trošenju novca poreznih obveznika. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Želi li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Koliko vidim ne. Onda otvaram raspravu i prvo su na redu klubovi. U ime kluba HNS-a uvaženi zastupnik Zlatko Koračević. (HNS)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, predstavnici agencije, gospođa ravnateljica sa suradnikom. Državne potpore, Izvješće o državnim potporama za 2008. godinu je točka dnevnog reda u ove kasne sate. Potpore u koje je svaki naš zaposleni uložio jednu svoju prosječnu mjesečnu plaću. Mislim da ta konstatacija zavređuje jednu posebnu pozornost prema ovom izvješću, prema tim sredstvima. Neću ne želim da ispadne da prigovaram, i vrijeme kad raspravljamo o toj ali mislim da rasprava o toj točci zavređuje jedan sasvim odgovorniji pristup nas u Hrvatskom saboru. svaki građanin, svaki zaposleni izdvaja jednu prosječnu mjesečnu plaću, znači odriče se te plaće, u korist potpora koje su u 2008. godini bile na nivou 8 milijardi i 800, 2007. 10 i 700, 2006. 9 i 400 milijardi. Samo izvješće, i to želim vrlo jasno reći odmah na početku rasprave, da će klub HNS-a podržati ovo izvješće. Izvješće je izuzetno kvalitetno napravljeno, uobičajeno i standardno kvalitetno kao i svih ovih godina jer svake godine raspravljamo o tom izvješću, a posebno iz razloga koji proizlaze kao zaključak agencije vezano na cjelokupni sustav potpora i cjelokupnu našu odgovornost prema tim potporama. I potvrđuju iznova potrebu za jednom temeljitom, koja je doduše prisutne iz godine u godinu sve snažnije, ali temeljitom i raspravom a i temeljitom promjenom promjenom sustava davanja potpora, a kada velim sustava davanja potpora to je da za svaku potporu kada se daje, a daje se temeljem nekog plana, temeljem nekih strategija, pitanje da li se ikada napravila bilo koja analiza učinka određene strategije koju su pratile te potpore bez obzira u kom sektoru. Vrijeme koje je pred nama, a to je proces uključivanja u Europsku uniju definitivno nam nameće tu potrebu i to je jedan od razloga zašto i zbog čega treba uložiti dodatni napor za što brže uključivanje u uniju, pored onih ostalih opcija i potencijala koje nam nosi naš ulazak u I prema tome vrlo je jednostavno. Iz ovog izvješća proizlazi nekoliko pitanja. Prvo, koja je učinkovitost tih potpora? Da li je napravljena Cost-benefit analiza bilo od koje potpore? I posebno da li davatelji potpora rade analizu? Prije svega davatelji potpora. Vrlo jednostavno. Nešto smo napravili, košta nas toliko i toliko novaca i da li to što smo napravili smo mogli napraviti za manje novaca? Vrlo jednostavno. I mislim da je to obveza svakog davatelja potpora. I mi u klubu Hrvatske narodne stranke potpuno podržavamo i i naš je stav i ne samo sada nego svake godine kada raspravljamo o izvješću, a to je da je potrebno smanjiti broj davatelja potpore, da treba broj davatelja potpore optimalizirati, a da bi učinci potpora u konačnosti dali veći rezultat. Poljoprivreda jedna naša vječita tema koja doduše nije predmet praćenja Agencije za tržišno natjecanje, ali nam je poznata dimenzija godišnjeg davanja potpora iz državnog budžeta, po razno-raznim osnovama i s druge strane učinci u samoj poljoprivrednoj proizvodnji. Područje koje je kao predsjednik Odbora za regionalni razvoj posebno pratim, a imali smo nedavno i Zakon o regionalnom razvoju i uskoro i jučer tematsku sjednicu na temu strategije regionalnog razvoja, govori sljedeće. Mi godišnje negdje oko 5 milijardi kuna izdvajamo za regionalni razvoj, mi imamo negdje oko 275 općina i gradova pod statusom potpomognutih područja bilo posebne državne skrbi, bilo brdsko-planinska, bilo otoci. I to već dugi niz godina. Imamo danas jednu situaciju, a to govori analiza koja je prethodila analizi Strategije regionalnog razvoja, da ovom novom sustavu definiranja potpomognutih područja, to je indeks razvijenosti koji u nekom postotku koji još nije utvrđen jer ga donosi Vlada, koji je u nekom postotku na nacionalni prosjek definira koja općina ili koji grad ulazi u sustav potpomognutih područjima. Prema jednoj procjeni i strategije 84% općina i gradova koji su do sada bili u potpomognutim područjima, područjima od posebne državne skrbi i novom kategorizacijom ulaze u potpomognuta područja. Znači koji su učinci dosadašnjih davanja potpora tim općinama i tim gradovima? Razumijem prvu skupinu, razumijem djelomično drugu skupinu. Ali se postavlja pitanje za treću skupinu općina i gradova koji imaju kategoriju posebne državne skrbi treće skupine. Ili još jedan podatak učinkovitosti potpora u potpomognutim područjima. Sve općine i gradovi koji su uključeni u potpomognuta područja su na 63% nacionalnog prosjeka prihoda po glavi stanovnika. A 160 općina i gradova, 160 jedinica lokalne samouprave koje nisu uključeni u potpomognuta područja su ispod 50% nacionalnog prosjeka. Prema tome, to govori o učinkovitosti financiranja i regionalnog razvoja i politike regionalnog razvoja, slijedom toga i svih dosadašnjih potpora koje su išla u tom pravcu i daje kompletnu sliku i podršku zaključcima koje smo čuli i od i od Agencije za tržišno natjecanje i nešto što svi znamo vrlo dobro i što nam je svima poznato. Mi u klubu Hrvatske narodne stranke naglašavamo potrebu kao i uvijek do sada kao i svakom prilikom kada je to moguće, da davatelj potpore napravi Cost-benefit potpori prije nego je daje, učinke potpore da analizira strategije koje imamo da se analiziraju. Isključivo zbog odgovornosti prema poreznim obveznicima koji izdvajaju ta sredstva za potpore, a posebno imajući u vidu ovaj podatak, a to je da svaki zaposleni građanin jednu svoju prosječnu plaću izdvaja za potpore, potpore koje u konačnosti ne daju prave efekte. I tu je sada naša obveza. I zato podržavamo pored ostalog podržavamo i ovo izvješće i upozoravamo na potrebu snažnije snažnije odgovornosti i racionalnosti, a posebno izračuna svake potpore koja ide iz centralnog budžeta. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovana predsjednice vijeća. Klub Hrvatske demokratske zajednice podržat će Godišnje izvješće o državnim potporama. I evo u ovom uvodnom dijelu možda treba pogledati kakva je situacija s našim potporama u odnosu prema Europskoj uniji, dakle i starim zemljama članicama Europske Naime, udio u bruto društvenom proizvodu ako se uzmu u obzir sve potpore osim poljoprivrede, ribarstva i prometa je u Europskoj uniji i 12, i 15 i 27 negdje oko 0,4%. Ono što je važno također kao podatak je da u tih 0,4% udio horizontalnih i regionalnih potpora je 80%. Kod nas je situacija posve drukčija. Dakle, udio u bruto društvenom proizvodu je 1,93% za 2007. godinu dok je udio horizontalnih i regionalnih potpora oko 24%. Sigurno je da sa takvom strukturom ne možemo biti zadovoljni i da u budućnosti takvu strukturu treba mijenjati, dakle treba smanjivati ove sektorske potpore, posebice potpore koje su bile vezane uz sanacije i restrukturiranja ali jasno iz godine u godinu i jačati horizontalne potpore dakle koje uključuju i istraživanje, razvoj, zaštitu okoliša, uštedu energije, potpore prema malim i srednjim poduzetnicima i isto tako jačati i povećavati udio regionalnih potpora. Iako nije agencija nadležna za poljoprivredu i ribarstvo treba kazati da situacija u kojoj 2006. godine imali smo udio poljoprivrede 26% u ukupnim potporama da se to popelo na 40%, da ta situacija nije dobra i nije održiva. Svi smo poticaje u poljoprivredi,n o oni moraju biti efikasniji. Treba spomenuti i činjenicu da kod ulaska u 2004. u 2004. godine deset tranzicijskih zemalja u Europsku uniju da su one tim ulaskom realizirale samo 25% od ukupnih potpora koje su dobivale stare zemlje članice i to upravo iz razloga da se ne bi uspavalo, da se ne bi strukturne reforme zaustavile i da bi to na neki način bio poticaj da se i dalje radi na strukturnim reformama. Isto tako, pitanje efikasnosti tih potpora. Prema tome, dok se doista do kraja ne ustroji agencija za plaćanje, dok se ne uvede satelitski nadzor usjeva i nasada još uvijek te potpore neovisno o njihovoj veličini neće biti dovoljno efikasne. I samo na kraju bih htio kazati, možda djelom i ponoviti ovo što je predsjednica rekla. Imamo potpore sa 20 razina, sa 20 punktova. Isto tako kada govorimo o državnim potporama na razini jedinica lokalne i područne samouprave onda vrlo često dolazi do duplirana, dakle gdje i na lokalnoj razini i na državnoj se natječu ili poduzetnici ili udruge, ili istraživači, znači natječu se i za državne potpore i za lokalne potpore, dobivaju te potpore i sa jedne i sa druge razine što svakako nije dobro, ta preklapanja treba zaustaviti sigurno je da treba raditi na daljnjem nadzoru ali moguće je i uspostaviti jedinstveni registar i centralizirati dodjelu potpora kako bi se uveo što efikasniji mehanizam nadzora. I na kraju klub Hrvatske demokratske zajednice podržat će ovo izvješće. Zahvaljujem. I sada je na redu klub SDP-a uvaženi zastupnik Davor Bernardić. Izvolite.

a vezana je na ono što se s njima želi postići i vezana je na ono na koji način se one primjenjuju i gdje se sve primjenjuju. Sad je kolega iz HDZ-a vrlo jasno rekao da postoji dupliranje državnih potpora i to je isto tako točno i na lokalnoj i na državnoj razini. No međutim, postoji dupliranje državnih potpora raznih oblika subvencije iz predpristupnih fondova Europske unije i centralne države, konkretno za subvencije u poljoprivredi, postoji to. No međutim, čiji je to zadatak pratiti, čiji je to zadatak analizirati, čiji je to zadatak sve obuhvatiti, čiji je to zadatak predložiti. Pa onda između ostalog dolazimo do zaključka da je to upravo i zadatak agencije agencije koja prati tržišno natjecanje od 2003. godine. Prijedlog toga kako da to provede Vlada bi trebao upravo ići vjerojatno od njih, ono što meni zvuči kao logično. Kada govorimo o državnim potporama onda treba napomenuti da je od kad je 2003. godine Hrvatska prihvatila Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju nakon što je osnovana Agencija za tržišno natjecanje mi smo se morali obvezati, prihvatiti pravila igre kakve traži Europska unija i sukladno tome je ova agencija imala zadatak koji nije jednostavan a to je smanjivanje potpora, pogotovo sektorskih potpora koje uglavnom u Hrvatskoj idu nekonkurentnoj industriji a Europska unija preza od toga odnosno ne želi da se gubitašima sektorske potpore poput brodogradnje, poput određenih drugih sektora koji se favoriziraju na taj način da se favoriziraju gubitaši odnosno da ih se stavlja u povoljniji položaj u odnosu na druge koji su na tržištu. Zato i ne čudi ovaj podatak da je preko 50% svih Europskoj uniji horizontalnih potpora, da je u rastu također i trend regionalnih potpora, znači onih potpora koje se dodjeljuju da bi se zadovoljio ravnomjerniji regionalni razvoj i da je taj negdje podatak podatak ukupan iznos tih horizontalnih potpora kad se zbroje zajedno s regionalnima tu negdje blizu ovog iznosa o kojem je govorio kolega Kovačević oko 80%. Ono što u ovom izvješću također stoji a to je podatak koji se može s time uspoređivati da je kod nas taj iznos horizontalnih potpora negdje na razini 25%. No međutim, 25% to je vjerojatno ste uključili nekakve potpore koje imaju europski karakter budući da sam ja došao do podatka da je taj iznos potpora 13,53%. Samo malo, da vidim, te brojke mi onda ne štimaju. Znači, regionalne potpore i potpore dodijeljene lokalnoj razini, znači prema EU metodologiji. Znači to je vjerojatno ovaj iznos u 2008. uvećan sa 1,2 sa 1,2 milijarde na 1,774 milijarde. To vam je stranica 13, evo sam sam se zapitao, sam sam odgovorio. Kad govorimo o potporama ono što također treba brinuti je način dodjele potpora, a u Hrvatskoj je općenito način dodjele potpora najviše putem subvencija. Direktne dotacije iz državnog proračuna su naime transparentniji oblik državnih potpora i one definitivno u sebi sadržavaju diskrecijski kriterij, kriterij koji je sklon selektivnom pristupu, kriterij koji je sklon čak i korupciji, kriterij od kojeg razvijene zemlje bježe. Zato se subvencije na način na koji se dijele u Europskoj uniji dijele više projektno, manje programski i stoga je ovaj nivo odnosa potpora u Europskoj uniji bitno drugačiji. Te horizontalne potpore upravo i na tragu ovoga što je kolega iz HNS-a rekao bi trebale dovesti do stvaranja nove vrijednosti, odnosno one za rezultat u Europskoj uniji imaju upravo ulaganje u proces, znači u višu tehnologiju koja u pravilu ima za rezultat ulaganje tj. tj. stvaranje nove vrijednosti. Kod stvaranja nove vrijednosti to je dobro za sve. To je dobro za onog tko proizvodi budući da će bolje prodati, to je dobro za državu budući da će više ubrat i to je dobro za zapošljavanje budući da će se više ljudi zaposliti. E sada, ono što je glavni problem Hrvatske, što i mi u ovom izvješću, a to je nešto na tragu onog što je kolega Koračević govorio, nemamo način odnosno nemamo prikaz cost benefit analize, na koji način su sredstva upotrijebljena, kome su dala, koliko je nove vrijednosti stvoreno. To je jedan ozbiljniji pristup i to je jedan pristup koji bi sigurno mogao trasirati put za sljedeća izvješća. Stoga i ovo izvješće je skup podataka koje možemo tumačiti na ovaj ili onaj način, ali onog strateškog cilja, cilja cost benefit analize u njemu nema i on se jednostavno ne vidi. Pogotovo se ne vidi kad znamo da je hrvatsko gospodarstvo pogotovo u 2008., a sad u prošloj godini 2009. počelo doživljavati velike probleme i da se bori sa hrpom, mogao bih to tako reći, raznih prepreka i upravo zbog toga takav sustavan pristup dodjeljivanju potpora i izvješću o danim potporama bi trebao postati u budućnosti sastavni dio ovog izvješća. Ja mislim da se to može napraviti. Pitanje je koliki su kapaciteti, no mislim da to ne bi trebao biti problem za sveobuhvatnije raspolaganje potporama. Poljoprivreda i ribarstvo, znači naš udio državnih potpora se u 2008. smanjio što ohrabruje i u 2009. će još past za 500 milijuna što je i temeljni cilj, jedan od temeljnih ciljeva Agencije za tržišno natjecanje upravo da smanji pogotovo ove sektorske potpore u procesu pristupanja Hrvatske Europskoj uniji. No međutim, treba napomenuti da da se udio u poljoprivredi i u ribarstvu itekako povećao i to je nešto što definitivno ne ohrabruje i nešto što čini hrvatsku poljoprivredu ovisničkom o dotacijama iz državnog proračuna. Ona nije konkurentna, ona nije poduzetnička već je ovisnička. I nažalost kada dođemo u situaciju da ćemo biti blizu tržišta, jednog jedinstvenog tržišta Europske unije onda će mnogi od naših poljoprivrednika nažalost morati pretrpjeti stvari i suočit se sa stvarima na koje nitko do sad nije upozoravao. To je ono što je veliki problem i što će biti veliki problem, pogotovo ako brzo uđemo u Europsku uniju. Također, iščitavajući ovo izvješće može se vidjeti da u strukturi horizontalnih potpora je jako mali dio, to je ujedno i zamjerka na neki način kriteriju dodjeljivanja potpora, izdvojen za zapošljavanje. Znači, zapošljavanje je jedan od važnih segmenata poticanja zapošljavanja, potpore za zapošljavanje svakog razvijenog, pa i onog nerazvijenog gospodarstva, znači svakog gospodarstva. Kod nas je udio tih potpora blizu 0,2% bruto društvenog proizvoda. To je manje i to nekoliko puta manje nego u mnogim tranzicijskim zemljama u regiji. Ne znam da li to znate, ali taj podatak treba reći, mada je to velik dio ovog kolača za horizontalne potpore. Znači, 55% svih horizontalnih potpora, znači preko pola tih svih horizontalnih potpora ide za zapošljavanje. Ali s druge strane taj dio koji ide za zapošljavanje je po nekoliko puta manji nego u tranzicijskim zemljama u regiji, a kamoli u razvijenim europskim zemljama. Evo, mi smo na ovo izvješće koje je objektivno prikazalo u makropodacima ono što su državne potpore. Upućujemo i apel da se upravo s ove strane dupliranja potpora, sveobuhvatne analize, cost benefit analize državnih potpora i sama agencija angažira kako bi u budućnosti mogli imati, pa ja se nadam već i sljedeće godine, ne samo kvalitetniji materijal nego i organiziraniji pristup dodjeli državnih potpora. Hvala lijepo. Hvala, potpredsjedniče. Na samom početku izlaganja o Godišnjem izvješću o državnim potporama za 2008. godinu ponovno moram upozoriti na činjenicu da danas na samom kraju veljače 2010. godine raspravljamo o Godišnjem izvješću o državnim potporama za 2008., a ne 2009. godinu što bi vjerujem bilo logično. To se u Hrvatskom saboru nažalost događa redovito pa gotovo sva izvješća raspravljamo s velikim zakašnjenjem, a neka možda nikad ni ne dobijemo, usprkos zakonskim obavezama. Što to pokazuje? To pokazuje odnos Vlade i tijela izvršne vlasti prema Hrvatskom saboru, odnosno marginalizaciju, nepoštivanje Sabora kao zakonodavne vlasti. No tko nam je kriv, sami smo si krivi jer Vladi dopuštamo takvu ignorantski odnos prema nama. No nisu samo rokovi problematični kada govorimo o izvješćima o kojima raspravljamo. Problematični su i sadržaji i struktura ovih dokumenata koji su često iznimno formalnog karaktera.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 Što reći o ovom Izvješću? Neću biti maliciozna i reći da je i ovo Izvješće napravljeno kao većina izvješća o kojima raspravljamo u Saboru, odnosno površno i proforma. Ali čini mi se da u ovom dokumentu ipak nedostaje nekih iznimno važnih informacija i detaljnijih objašnjenja. S obzirom na to da mi je područje zaštite okoliša najbolje poznato u svojoj ću se raspravi uglavnom referirati na taj dio Izvješća, a već prilikom površnog čitanja Izvješća neugodno me iznenadila šturost podataka iz poglavlja 4.1.2 koje izvještava upravo o strukturi potpora za zaštitu okoliša i uštedu energije. Vrlo se lakonski izvještava da su 2008. godine za ove svrhe znatno povećana sredstva u odnosu na 2007. godinu, odnosno za čak 80%, odnosno 56% više u odnosu na 2006. godinu, da ukupni iznos potpora iznosi 37,1 milijun kuna i da su to uglavnom bile subvencije, odnosno nepovratno dodijeljena poticajna sredstva. Zbog povećanja u odnosu na 2007. godinu objašnjava se, znači znatnom povećanju u odnosu na 2007. godinu. Objašnjava se većim subvencijama u 2008. godini i sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.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 To se u ovom dokumentu i to u cijelom ovom dokumentu ne vidi. Znači, ne samo iz ovog poglavlja o okolišu već i u svim znači drugim poglavljima dokumenta.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 Na žalost ne vidi se ne zbog aljkavosti izrađivača izvješća, već zbog toga što ova HDZ-ova Vlada bez obzira tko je vodi na mjestu predsjednika ili predsjednice Vlade nema nikakvu stratešku razvojnu viziju naše zemlje. Iz Izvješća potom doznajemo da je najveći davatelj potpore u 2008. godini za zaštitu okoliša bio Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji je te godine dodijelio 33,3 milijuna kuna potpora, a subvencionirao je između ostalih tvrtke Koksar, Vindiju, Brković, Itres, odlagalište sirovina, te Salonit. Naravno u Izvješću ne piše za koje su projekte tim tvrtkama dodijeljene subvencije fonda što je začuđujuće. Naime, zaštita okoliša je vrlo široko područje koje može obuhvaćati i projekte sanacije nekih onečišćenih područja, zbrinjavanja industrijskog ili drugog otpada, uvođenje sustava gospodarenja otpadom ili pak sustava čistije proizvodnje. To mogu biti i projekti energetske učinkovitosti, uštede energije, kogeneracije i pročišćavanja otpadnih voda, racionalnijeg korištenja resursa, sirovina, vode i slično, smanjenja emisija štetnih plinova, korištenja okolišu prihvatljivijeg transporta, te da ne nabrajam dalje. Osim toga, ne mogu ne primijetiti disproporciju ukupnih sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koja premašuje 1 milijardu kuna i to ne samo u ovoj godini nego i u prošloj godini, a pretpostavljam i 2007. godine je bilo slično. I navedenih 37 ili 50,6 milijuna kuna potpora kako se prilično nejasno objašnjava u zadnjoj rečenici na 27 stranici dokumenta. S obzirom na to da je definicija potpore za zaštitu okoliša i uštede energije mogu se dodjeljivati za otklanjanje ili sprječavanje šteta nanesenih okolišu i prirodnim izvorima, postizanju standarda zaštite okoliša ili poticanju racionalnog korištenja prirode i njenih dobara iznimno široka i omogućava raznolike interpretacije potpora, ne mogu a ne upitati na koji način je izrađivač dokumenta iz materijala fonda, odnosno realizacije subvencije iz programa fonda izdvojio spomenutih 33,3 milijuna kuna. Naime, iznos subvencija tvrtkama u 2008. godini prema materijalu fonda s kojim raspolažem znatno je, znatno viši. Smatram osim toga da je vrlo lakomisleno sredstvo iskorišteno za sanaciju crnih točaka poput onih za koksaru u Bakru, te Salonita u Vranjicu proglašavati subvencijama, jer bi to značilo i to suprotno najavama dužnosnica i dužnosnika resornog ministarstva i fonda da je država odlučila pokloniti sredstva iskorištena za sanaciju poznatim vlasnicima tih tvrtki. Iskoristit ću ovu priliku i kako bih naglasila da je ovakvom dodjelom subvencija iz sredstva fonda opasno izigrana ideja i razlog utemeljenja fonda. Fondovi zaštite okoliša u cijelom se svijetu utemeljuju kako bi se iz određenih para fiskalnih nameta koje plaćaju korisnici i zagađivači okoliša financirali projekti kojima se popravljaju i unapređuje stanje u okolišu. Takva se sredstva koriste i za sufinanciranje projekata kojima zagađivači postaju znatno manji zagađivači čime se smanjuju i nameti koje takvi subjekti uplaćuju u fond. Ideja vodilja nije povećanje sredstava fonda, već upravo suprotno konstantno smanjenje sredstava fonda, jer to pokazuje učinkovitost državne politike zaštite okoliša.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 da je nastavljen trend rasta potpora poljoprivredi i ribarstvu, a smanjuju se potpore sektoru industrije i usluga. Na ovaj se način bez ikakve sumnje kupuje lojalnost HSS-a kao najvažnijeg koalicijskog partnera HDZ-a. No ono što više brine jest to što se to povećanje potpora poljoprivredi ne vidi u povećanju poljoprivredne proizvodnje i hrane, a to čini se u Vladi baš nikoga ne brine. Na žalost iz nekog razloga izostaje adekvatna kontrola korištenja potpora bez obzira na to radi li se o subvencijama ili nekom drugom obliku potpora, a to je apsolutno neprihvatljivo. Također je apsolutno neprihvatljivo da u ovom dokumentu izostaje i izvješće o kontroli korištenja potpora i uočenim nepravilnostima. Zbog svega prethodno rečenog ne mogu podržati ovo Izvješće. Zahvaljujem. Imamo jedan ispravak netočnog navoda, uvažena zastupnica Neda Klarić. **Klarić, Nedjeljka (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Evo ispravila bih navod gospođe zastupnice koja kaže ne vide se nikakvi pomaci u zaštiti okoliša. To je netočno gospođo zastupnice upravo iz razloga, ja sam sretna zapravo što je evo i Republički fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pomogao gradu Šibeniku u sanaciji tvornici elektroda i fero legura za zbrinjavanje opasnog otpada. Jer Grad Šibenik nikada ne bi mogao priskrbiti 20 milijuna kuna

predsjednice agencije sa suradnikom, kolegice i kolege. Evo ja ću za razliku od kolege Holy započeti svoje izlaganje sa pohvalom. Ja bi zaista pohvalila ovo izvješće jer mi se čini vjerodostojan i pouzdan izvor podataka i informacija o tome tko sve dodjeljuje državne potpore, temeljem kojih programa, koja je namjena potpora koje se dodjeljuju kroz te programe, kolika je ukupna vrijednost potpora sadržanih u određenom programu, te koji su poduzetnici najveći korisnici potpora u Republici Hrvatskoj, osim naravno u sektoru poljoprivrede i ribarstva koji je izuzet od primjene Zakona o državnim potporama, odnosno za koje nije nadležna ova agencija. Pokušat ću i obrazložiti zašto. Evo agencija koristi u ovom svom izvješću metodologiju iskazivanja državnih potpora koja se koristi u Podaci koji se koriste prikazani su u stvarnim iznosima dobivenim od davatelja državnih potpora. Potpore su iskazane u ukupnom iznosu, ali i podjela potpora na horizontalne i sektorske ciljeve. Iako se regionalne potpore u Europskoj uniji prikazuju u okviru horizontalnih ciljeva, zbog njihove velike važnosti za osiguranje ravnomjernog regionalnog razvoja Republike Hrvatske, one se u ovom izvješću prikazuju zasebno. Ja držim da je to dobro jer lakše možemo pratiti rezultate, odnosno učinke ovih potpora, kao i potpore dodijeljene od strane jedinica i područne samouprave koje se također izdvajaju za poticanje gospodarstva i čije rezultate također ovako izdvojene možemo lakše pratiti. iz izvješća vidimo da su potpore u 2008. iznosile 8,8 milijardi kuna, što je dakle za 17,6% manje nego u 2007., a posljedica

malim i srednjim poduzetnicima i to u vrlo velikim iznosima, ali i ovo za zaštitu okoliša, zapošljavanje, istraživanje i razvoj. Zato držim da je dobar smjer rasta ovih potpora. Regionalne potpore u apsolutnom iznosu u padu su, one iznose 404 milijuna kuna, ali raste njihov udio u ukupno dodijeljenim potporama. Dodjeljivanje su u obliku subvencija i poreznih olakšica i oslobađanja. Držim da ove potpore bi trebale i u budućnosti rasti i koristiti se za novo zapošljavanje i poticanje ulaganja, i da su dobar, odnosno da su to nekako i najpravedniji i najtransparentniji način dodjele potpora. Najzastupljeniji instrument potpore i nadalje su subvencije i iznose 78%, zatim slijede porezne olakšice. Što se tiče kontrole korištenja potpora, a nepravilnosti svakako ima, treba pozvati znači treba pozvati znači svih pa i evo sa ovog mjesta na institut prigovora koji smo čuli u raspravama na odborima, da se taj institut prigovora malo koristi, a koji se podnosi agenciji vezano znači i uz veličinu potpora, i korištenje i ulogu. Pa evo držim primjerenim i sa ovog mjesta pozvati znači na korištenje tog instituta prigovora. Ali ukazati na činjenicu da ako se utvrdi nepravilnost, da korisnik vraća potpore i to uvećane za zatezne kamate koje su, evo sad u ovom momentu u Republici Hrvatskoj ne baš male, odnosno iznose 15%. Znači ako je nelegalno dodijeljena potpora strada korisnik. Na odboru smo također čuli da su svi davatelji potpora prihvatili disciplinu potpora što također držim dobro, brzo učimo i dobro učimo, ali smo čuli i prijedlog da bi trebalo izvršiti optimalizaciju potpora što također držim da je dobro. Evo to su nekako razlozi zašto ću podržati ovo izvješće, dakle zato što je metodološki dobro, da je sadržajno dobro, ali i daje određene konkretne prijedloge kako bi ove potpore dale što bolje rezultate. I zaključno slažem se da se sustav potpora mora mijenjati, ali ne samo kako bi opstali neki, nego kako bi se unaprijedilo poslovanje i ostvarila bolja konkurentnost, što držim da je i osnovni cilj ovih potpora. Hvala. Zahvaljujem. I na kraju u ime predlagatelja uvažena Olgica Spevec, predsjednica vijeća. Izvolite.

kojima je sadržana kritika, ja ju prihvaćam i nastojat ćemo da izvješće bude bolje sljedeće godine. Međutim pritom treba imati u vidu nekoliko činjenica. Prije svega Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja nije Vladina institucija. Ovu Agenciju osnovao je Hrvatski sabor. Dakle ovdje nastupamo nezavisno u ime ovog tijela ovdje koje nas je osnovalo i svaki zapravo od vas koji ima kritiku na naše mišljenje dobrodošao, na naša izvješća dobrodošao u agenciju da mu se pojasni metodologija koja nije jednostavna. Nije jednostavno objasniti šta je potpora. Nisu svi transferi fonda za okoliš potpora sukladno ovom zakonu. To jesu transferi, ali nisu potpora. Dakle o tome treba voditi računa. Jednako tako treba ono što je najbitnije voditi računa o činjenici da nije agencija ona koja vodi politiku potpora. Politiku potpora vode davatelji potpora i stoga nije točno da je naš zadatak smanjivati potpore. Naš je zadatak kontrolirati potpore. Ako davatelji imaju novca oni ga mogu davati koliko god žele, ali uz odobrenje agencije. Agencija ne može ulaziti u iznose potpora nego samo u zapravo primjenu pravila o potporama. Izvješće ne može biti ranije, jer izvješće ne ovisi o agenciji. Izvješće kao što znate se priprema temeljem informacija koje dobivamo od davatelja potpora. Neki od davatelja potpora kao što su gradovi, općine i županije i nakon tri požurnice ili četiri požurnice ih ne dostavljaju. Jednako tako i sve manje, ali ima davatelja i na centralnoj razini. Osim toga tek je u lipnju se usvaja izvršenje proračuna, i tek u lipnju 2009. godine ima informacija o tome što se eventualno dodijelilo ili je bio program dodjele za prethodnu godinu. Dakle Europska Komisija je izvješće o potporama dala 7. prosinca 2009. za 2008. Mi smo izašli u studenom. Dakle bili smo prije Europske Komisije. Ovo nisu podaci koji se ubiru jednostavno. Do njih nije jednostavno doći i prigovor o tome da je izvješće kasno, i da dolazi do manipulacije, marginalizacije jednostavno ne stoji. Agencija kao nezavisna institucija bi voljela da izvješće može dostaviti ranije, ali zbog načina prikupljanja podataka, zbog velikog broja davatelja jednostavno nije to sve u našoj moći. ne razumije./… benefit analiza potpora da, ali ne u ovom izvješću. Ovo izvješće je skor bord rađen po metodologiji Europske Komisije, i mi ne možemo, i ne bi bilo u skladu ni sa SSP-om da to izvješće opteretimo i sa kost benefit analizom, pojedinim sektorima, onda bi to bilo vjerojatno oko tisuća stranica analize koja se i ne može raditi iz godine u godinu. Cost-benefit analiza se ne može raditi od godine do godine jer je to jedan posao koji zahtjeva i velike resurse i velika sredstva i zapravo nema potrebe da se svake godine radi. Ono što je rečeno nema tu potrebe za Cost-benefitom ako je 60 do 70 potpora sektorske potpore za poduzetnike koji su uglavnom u teškoćama, za promet to je svi davatelji potpora, a i vi u Hrvatskom saboru koji imate izvještaje o radu tih tijela vrlo dobro znate u što u što se taj novac i zašto se troši. Tako da Cost-benefit analiza da, ali ona bi mogla ići na ovih milijardu i 200. možda je malo preuranjeno o tome sad govoriti, ali ona po metodologiji ne može biti sastavni dio izvješća. Tako da ako ima potrebe za dodatnim objašnjavanjem, vrata agencije su svima otvorena. Hvala lijepo. I time zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se za to steknu potrebni uvjeti. Zaključujem i današnje zasjedanje obavješću da sutra počinjemo sa točkom 13. Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti za završetak pregovora o punopravnom članstvu Republike Hrvatske u Europskoj uniji. U 9,30 da ne bi neko došao prije.